Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Na početku ću na temelju čl. 247. Poslovnika HS-a predložiti sukladno ono što je predložio Odbor za pravosuđe da provedemo objedinjenu raspravu o točkama 1. i 2. dnevnog reda predviđenih za danas. To su: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu; prvo čitanje, P.Z. br. 288 i - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji, Jeste li suglasni s tim prijedlogom? Zahvaljujem. Dakle provest ćemo objedinjenu raspravu o navedenim točkama. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. Poslovnika.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 to je poštovani državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić da da uvodno obrazloženje navedenih prijedloga zakona. Izvolite državni tajniče.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 sustava reformi ulaska u pravosudne dužnosti u dijelom o ovoj temi smo raspravljali prije ljetne stanke kada smo imali na dnevnom redu izmjene i dopune Zakona o DSV-u te izmjene i dopune Zakona o DOV-u. Što se Što se tiče izmjena Zakona o Pravosudnoj akademiji, potrebno je prvenstveno pristupiti je zbog nesvrsishodnosti pojedinih rješenja koja smo imali do sada. Što se tiče savjetnika u pravosudnim tijelima, oni više nisu obvezni pohađati Državnu školu za pravosudne dužnosnike, po dosadašnjim propisima savjetnici su svi, bez obzira da li žele nastaviti svoju karijeru u pravosudne dužnosti ili ne, trebali polagati Državnu školu za pravosudne dužnosnike. Sada smo donijeli prijedlog izmjene Zakona da oni savjetnici koji žele ostati savjetnici trajno u sustavu, ne moraju ići u Državnu školu za pravosudne dužnosnike niti polagati završni ispit u Državnoj školi, a oni savjetnici koji žele nastaviti karijeru u pravosudnim dužnostima, oni će pohađati Državnu školu za pravosudne dužnosnike, proći jednu dodatnu obuku, ali neće polagati završni ispit u Državnoj školi. Ovi, dakle, savjetnici koji su unutar tijela pravosudnog sustava, oni koji dolaze izvana, odvjetnici i drugi koji ispunjavaju uvjete da pristupe Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, a žele obnašati jednoj od pravosudnih dužnosti, a nisu bili dio sustava, oni će dakle, imati taj završni ispit u Državnoj školi, sa time da na završnom ispitu trebaju, dakle taj ispit završni će biti ukupno 300 Što se tiče sadržaja programa i ocjenjivanja tijekom stručnog usavršavanja u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, u tom dijelu će Upravno vijeće Akademije dakle, donesti podzakonski odnosno pravilnik gdje će se točno utvrditi kako će to izgledati što se tiče Državne škole za pravosudne dužnosnike, program rada i sve ostalo što i sve ostalo što je do sada radila Pravosudna akademija. Što se tiče određenih drugih promjena, tu smo kod Pravosudne akademije dali dakle odluku, prijedlog da Pravosudna akademija, do sada je bila jedina ovlaštena za obuku ljudi koji se napreduju u pravosudnome sustavu, sad se tu predlažu da to je osim Pravosudne akademije, može biti, dakle i druga tijela, kao što je Ministarstvo pravosuđa i uprave, kada su u pitanju stečajni upravitelji, dakle mi imamo taj ispit za stečajne upravitelje, a sada bi, dakle vršili i radionice sa sucima za one osobe koje polažu ispit za stečajne upravitelje. U drugom dijelu je bilo nomotehničkih izmjena

povjerenstvo kod imenovanja i razrješenja članova i zamjenika članova ispitnog povjerenstva za pravosudni ispit. Do sada je to ispitno povjerenstvo bilo imenovano na 4 godine, no pokazalo se da je tijekom prolaska te 4 godine neki članovi ispitne komisije više nisu pravosudni dužnosnici pa onda nema logike da oni ostanu ispitivači na pravosudnim ispitima pa sad predlažemo da to bude dvogodišnji mandat. Tu odluku o članovima ispitnog povjerenstva potpisuje ministar, ali smatramo da ćemo u ove dvije godine lakše pratiti taj sustav. Ono što do sada nismo imali, a to je da predsjednik ispitnog povjerenstva se obvezuje na podnošenje godišnjeg izvješća o radu povjerenstva ministru, koji sam imenuje to povjerenstvo kako bi se potaknulo aktivnije uključivanje predsjednika ispitnog povjerenstva u praćenje načina provedbe pravosudnih ispita. Što se tiče onih obveza kod pravosudnih ispita, dakle, ti članovi povjerenstva imaju obvezu čuvati tajnost ispitnih materijala te sada uvodimo mogućnost izjavljivanja prigovora na ocjenjivanje pisanih radnji, do sad smo imali situaciju da jedan od članova ispitnog povjerenstva ocjenjuje tu pisanu radnju, ono što, uvaženi zastupnici i zastupnice, morate znati, to je dosta težak ispit i onda do sada ti kandidati nisu imali pravo prigovora kad je u pitanju ocjena na pisanom dijelu ispita, a onda ne mogu pristupiti usmenom dijelu ispita ako nisu položili pisani onda može trajati godinama ta problematika nekih kandidata da polaže taj završni ispit, sada donosimo dakle mogućnost prigovora, sa time da taj prigovora će ocjenjivati članovi tog ispitnog povjerenstva odnosno predsjednik tog tijela kojih ima 5, ne onaj koji je to ocjenjivao nego onaj koji je dio tog povjerenstva da nezavisno se procjeni je li taj kandidat zaista zaslužio tu ocjenu, dobru ili lošu u odnosu na mogućnost da pristupi usmenom ispitu. Što se tiče problema koji smo do sada uvidjeli, mi smo promijenili u sustavu u prošlim izmjenama, a to je da kandidat koji položi pisani dio ispita, a ide na usmeni, ako položio dio pravosudnog ispita usmenog dijela, može ponovno izaći samo na usmeni pa smo primijetili da neki kandidati se pripremaju samo za jednu grupu predmeta, a jednu uopće ne žele odgovarati, tako da smo sad, uvodimo pravila da kod tih kandidata, dakle se mora pokušati usmeno odgovarati na pitanja, ne može se odustati bez odgovora zato što onda sprečavamo da se neki pripremaju za jednu grupu predmeta, a dobiju najbolju ocjenu, onda odu kući i pojave se za sljedeći rok i onda dobije još bolju ocjenu i onda tako parcijalno sami si prilagode tome da dobiju najveću moguću ocjenu na pravosudnom ispitu koji im kasnije daje određene beneficije u daljnjem napredovanju. Dakle, i ono što smo do sada imali, a to je s obzirom na važnost i težinu ovog predmeta i za daljnji sustav obrazovanja u pravosuđu, mi smo dakle ona nedopuštena sredstva korištenja, pomagala na ispitu strogo se kažnjavaju na način da kandidat koji se bude služio tim sredstvima neće moći polagati ispit godinu dana, nakon što, ako bude uhvaćen sa takvim pomagalima na pravosudnom ispitu. Uglavnom, zaključno, obje ove promjene, i što se tiče vježbenika, dakle ljudima u sustavu koji se već rade smo omogućili da, kad već uče u sustavu, žive sa sustavom, da nemaju taj završni ispit u Državnoj školi, tu smo malo otežali uvjete što se tiče polaganja pravosudnog ispita i dajemo mogućnost žalbe ljudima koji smatraju da su dobro napisali, a nisu dobili adekvatnu ocjenu, a isto tako, dajemo poticaj onima koji žele ostati u pravosudnom sustavu kao vježbenici da izaberemo najbolje kandidate koji će raditi dalje u sustavu pravosuđa i uprave. Evo, predlažem da prihvatite oba ova prijedloga zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Idemo s replikama. Prvi je na redu kolega Kirin, izvolite. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani tajniče, vježbenici su, u pravosudnim tijelima su državni službenici zaposleni na određeno vrijeme u duljini trajanja vježbeničke vježbeničke prakse, dakle tih 18 mjeseci. Da li je dovoljno mjesta u sudovima i državnim odvjetništvima za obavljanje vježbeničke prakse za sve zainteresirane,

odvjetnika, javnih bilježnika i pravnih osoba, ali i pod mentorstvom licenciranog principala od strane Ministarstva. Da li je vježbenička praksa od 18 mjeseci dostatna pošto se tu treba računati vježbenička praksa i izvršeni programi na Pravosudnoj akademiji?

jer se pokazalo u stvarno životu da su neki dobivali te potvrde, a da nisu vidjeli određene odjele sudova pa onda ulaze u sustav dosta nepripremljeni. Oni koji se zaposle kod nas na 12 mjeseci, godinu dana, najbolji među njima koji dakle to pokažu svojim rezultatima rada će ostati u sustavu. Istina je da mi imamo ograničene financije za zapošljavanje novih kandidata, međutim, to smo u proteklih nekoliko godina promijenili, mi godišnje planiramo raspisivati natječaje i ove su godine bila u tijeku dva za primanje novih vježbenika u sustav pravosuđa i uprave. Ono što želimo potaknuti, a to je da među njima biramo najbolje kandidate, a sad su se vremena promijenila pa tu imate i dosta znanja engleskog jezika, europskog prava i sl., a mislim da smo na dobrom putu da to popravimo. **Katičić, Krunoslav (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče. Kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Prije svega mislim, držim da su ove predložene izmjene i dopune, oba ova zakonska prijedloga dobrodošla. Prije svega, jest da se radi o relativno novim zakonskim prijedlozima koji su doneseni 2019. g., ali moje pitanje bi išlo u smjeru odnosno i replika u tome koju novinu smatram izuzetno bitnom, a to je u pogledu ove dobrovoljne opredijeljenosti sadašnjih savjetnika za daljnju dužnosničku karijeru u pravosuđu, pa vas molim dodatno pojašnjenje da li će se to odnositi i na retroaktivno na postojeće pravosudne dužnosnike i kako vidite, kako će se sadašnje odnosno i buduće ova mogućnost

ne donesemo ove izmjene, zato smatram da je dobro da i u parlamentu ovo dosta brzo i aktivno raspravimo. Ono što se pokazalo u praksi na radu na sudovima, mi imamo dosta savjetnika koji su dosta kvalitetni, ja bih mogao reći, mogu bez pola muke biti i suci, međutim, taj broj mjesta sudaca DSV, način popunjavanja sudačkih mjesta, to ima svoja pravila, dakle i tu i ne možemo baš tako često mijenjati sustav, ovi savjetnici koji su unutra, ovo je najpoštenije. Donekle žele ostati savjetnici sa točno opsegom posla koji imaju, ostaju bez nekih daljnjih napora, ovi koji žele napredovati u sustavu pravosuđa, dobivaju poticaj, ako su radili unutra, pridonijeli sustavu svojim radom, a jesu, oni nemaju, neće morati polagati državni ispit, a ovi izvana imaju malo strože kriterije, ipak nisu bili u sustavu unutra i to je jednostavno poticaj ljudima da rade više i da napreduju .../Upadica: Hvala **Jakšić, Mišel (SDP)** Poštovani kolega državni tajniče i na Odboru smo podržali ove zakonodavne izmjene jer smatramo da to definitivno je korak naprijed, ali ono što je ostalo visiti u zraku kad zagrebemo po tome što ljudima smeta u hrvatskom pravosudnom sustavu, s jedne strane nepovjerenje kojem doprinosi, nažalost i korupcija, ali s druge strane je puno komentara da postoji jedan vid demotiviranosti da se uopće ide raditi u državne službe. Stoga je moje pitanje prema vama usmjereno kada, kako i na koji način mislimo staviti na dnevni red plaće vježbenika, savjetnika i svih onih ljudi koji, mislim da se i danas slažemo, su potplaćeni. Znamo da je to proces, ali da li imamo nekih

tijelima pravosuđa u cjelini. Što se tiče, to su vam dvije strane, jedna vam je strana plaća, plaće u tom sustavu koje će se, evo sad djelomično ispraviti uredbom, a najpoštenije, novim zakonom o plaćama koje će biti na dnevnom redu do lipnja sljedeće godine, a ovo prvo što ste rekli, percepcija nepovjerenja u pravosuđe, to je sad isto tako, dvosjekli mač jer imali smo istraživanje gdje je 80 i više posto ljudi misli da je cijeli sustav pravosuđa korumpiran u potpunosti. A na drugo pitanje jeste li ikada pristupili sudu, imali kontakt sa sudom, USKOK-om, policijom, istražnim tijelima? Ne. Tu percepciju stvaraju pojedinačni slučajevi koji bacaju svjetlo, krivo svjetlo i na one ljude koji pošteno, časno i savjesno rade svoj posao.

točku 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima. Dakle, ako kandidat na usmenom dijelu ispita odbije odgovoriti na pitanje iz pojedinog predmeta on zapravo, zapravo predsjednik ispitnog povjerenstva utvrđuje da pravosudni ispit nije položen. Dakle, ako on ne zna pitanje znači mora lupetat bezveze samo da ne bi bio utvrđen pad na tom pravosudnom ispitu. To mi nije baš logično jer mislim ljudi ako ne znaju

što bi rekla jedna profesorica prava jedinica je ocjena, znači ne može biti nula … biti jedna ili petica neko nešto mora znati. Nama je bilo nelogično da kandidat koji sa potpunim znanjem 100%-tnim odgovori na dvije grupe pitanja dakle dobije vrhunsku ocjenu sve pet, a ovdje ne zna ništa. I onda kad se postavi pitanje izvuku pitanja taj kandidat ne želi odgovarati tu grupu pitanja. Mi smo htjeli spriječiti da se kalkulira s ocjenom, dakle treba se pokušati postaviti pitanje, a odgovor isto može biti ne znam, ali ne može se odustati. Dakle, tu ima kalkulacija među kandidatima to ima neke svoje prednosti te ocjene. Mi pokušavamo taj pravosudni ispit učiniti dovoljno pristupačnim svima, ali poštenima za one koji stvarno su to sve učili i dobiju dobru ocjenu. Treba bit malo vage kao i na ispitima kada smo studirali pravo, isto vam je to. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče pozdravljam ove promjene i mislim da će one donijeti dobre stvari u samom sustavu, pogotovo ovo što se tiče savjetnika. Znamo da mnogi od njih ne mogu napredovati obzirom da nema dovoljan broj mjesta za napredovanje u dalje u pravosudnoj službi, al onda im treba i ove uvjete na neki način prilagoditi tako da mislim da je ovo dobar prijedlog. Ali isto tako smatram da neki od njih koji žele ostati savjetnici cijeli život ne žele napredovati da je to isto treba samo onda kvantitativno nagradit plaćanje jel oni obavljaju značajan dio posla unutar pravosudnih tijela. Što se tiče vježbenika, čini se da nam unutar državno odvjetniče, državno odvjetnike Hvala vam. Izvolite odgovor. Hvala lijepo. Uvažena zastupnice dijelim vaše mišljenje, dijelimo ga već godinama i od mandata ministra Bošnjakovića sad u mandatu ministra Malenice, mi smo tvorili dosta prostora za zapošljavanje vježbenika kako u sudbenom dijelu tako i u državno odvjetničkome jer tu zaista postoje velike potrebe. Vremena su se promijenila, dosta smo mi ulaskom u EU preuzeli na sebe koje prije naši pravosudni dužnosnici nisu bavili tako da mi imamo dosta kvalitetnih kandidata. kod nekih raspisanih natječaja 50% mjesta se nitko ne javi i to želimo popraviti ovim sustavom plaća. Dakle, plaće koje trenutno imamo uz odgovornosti i obveze koje ljudi dobivaju nisu adekvatne i to smo mi svjesni toga, vlada se trudi različitim mjerama smo to poboljšavali. Ovom novom uredbom ćemo isto tako pokušati popraviti sustav u cjelini, to je jedan dugogodišnji problem koji će se rješavati ne u ovoj godini nego kroz više godina, mislim da će bit bolje. Sada je na redu kolega Šimičević, izvolite. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče HS-a. Poštovani državni tajniče. Pored odgoja i obrazovanja hrvatske mladeži pravosuđe je izuzetno važan segment u društvu, a pogotovo radi sigurnosti odnosno povjerenja. Možda to u ovom trenutku nije sada, a ja smatram da će akademija odgovoriti izazovu i da ovo sve što radite ide u dobrom smjeru da bi na kraju se riješio problem dugoročnih parnica koje su sada prisutne u društvu. I što se tiče vježbenika ja ne znam, samo mi se čini da ih je malo u sustavu, da bi mi trebali povećati broj jer ako ih nema, a koliko znam i s terena ljudi ih ne primaju i onda oni nemaju mogućnost polaganja ispita, znači treba povećat broj vježbenika u sustavu da bi mogli steći pravo pristupa ispitu. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo predsjedniče. Uvaženi zastupniče, to je jedan niz godina u našim reformama koje radimo ne samo u ovom mandatu vlade nego i prethodnome. Dakle, tu postoji procjena i prijedlozi koliko bi koje godine se trebalo i moglo primiti, kažem sve ovisi o tom financijskom stanju, o modernizaciji sustava pravosuđa. I mi smo u ove tri, četiri, pet godina popravili značajno stanje kako u ovom dijelu sudova, državnih odvjetništava, zatvorskog sustava, pravosudne policije dosta se tu stvari promijenilo i onda kada bi mi sad to sve stavili što se kaže na papir i napisali koliko je to reformi napravljeno. Naravno uvijek neko može reć da nije dovoljno, no strašan je veliki pomak. Mi smo dobili pohvale Europske komisije u jednom dijelu kada smo radili NPOO koliko se tu projekata koliko se tu projekata ostvarilo u pravosuđu i koliko će se ostvariti. To se strogo prati i nema tu radi ovaj lijevo desno tu je strogo propisano što se treba napraviti, mislim da je tu veliki jedan iskorak do sada učinjen. **Jandroković, Hvala lijepo predsjedniče HS-a. Poštovani državni tajniče Salapić, evo naravno da smo svi mi ovdje svjesni da percepcija i o pravosuđu i o efikasnosti i transparentnosti je potrebno i vrijeme da se mijenja i to se upravo radi na ovaj način, dakle konstantnim unapređavanjem sustava, promjenama, izmjenama i dopunama zakona i meni je drago zato da i oporba pozdravlja ove izmjene i dopune koje svakako idu u jednom dobrom i novom i kvalitetnom smjeru. Ono što me zanima dakle konkretno vezano za izmjene i dopune Zakona o Pravosudnoj akademiji ako sam dobro shvatio vezano za Državnu školu za pravosudne dužnosnike ona i dalje ostaje dio pravosudne akademije, ali se na neki način mijenja koncept usavršavanja odnosno dosada se najviše vrednovao završni dio ispita, a sada će se upravo za savjetnike iz pravosudnih tijela vrednovati i konkretni predmeti odnosno vrednovat će se cijeli dio njihovoga usavršavanja, a ne samo zadnji dio. **Jandroković, Hvala lijepo. Točno tako uvaženi zastupniče, dakle pravosudna akademija nastavlja sa državnom školom za pravosudne dužnosnike uz određene izmjene. Sada će dakle postojati posebno povjerenstvo pri pravosudnoj akademiji koju će imenovati upravno vijeće koje će ocjenjivati ove stvari koje smo govorili, dakle to su oni ljudi koji će biti zainteresirani za nastavak svoga educiranja unutar sustava, dakle oni neće polagati završni ispit, taj završni ispit državne škole nego će to povjerenstvo ocjenjivati jesu li ispunjeni uvjeti da dobije tih 100 do 300 300 bodova ljudi koji su radili u sustavu, dakle to je ono s čime će se baviti to povjerenstvo i posredno naravno ocjenjivati one koji idu na ovaj završni ispit u državnoj školi. Dakle sve će biti transparentno, upravno vijeće će donijeti program koji će dakle pratiti ministar pravosuđa je isto dio toga, državno odvjetništvo, glavna državna odvjetnica i slično, dakle to će biti tijelo koje će imati ovlasti da prati što sustav radi, kandidate koji se pojavljuju na državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Hvala. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Evo malo bi osvijestila činjenicu da je g. Bošnjaković bio dva puta ministar, a da ministar Malenica nema gotovo nikakvog, apsolutno nikakvog iskustva iz prakse u sustavu pravosuđa. Također želim skrenuti pozornost da je pravosuđe kao sustav devastiranije od svih ostalih sustava koji trenutno su u vrlo zapuštenom stanju, od socijale, od zdravstva, od željezničke sigurnosti, pa nadalje. Zato mi je žao da su saborski odbori, a i neki oporbeni klubovi podržali ove izmjene zakona. One možda u svom nekom segmentu i imaju nešto dobro, međutim to je kao da kažete da ćemo sada staviti u jednu derutnu građevinu neke nove zavjese i neku novu dekoraciju i time smo unaprijedili sustav, naprosto nismo, krenuli ste na krivi način, krenuli ste odozdo prema gore, a zapravo je problem pravosuđa to što njegova vertikala Izvolite odgovor. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Uvažena zastupnice, dosta vi pratite sustav pravosuđa. Ja bih rekao da vaš stav ponekad doprinosi ovoj općoj percepciji negativnosti pravosuđa od 80 i kusur posto, više od 80%, ali ipak biste kao i odvjetnica i zastupnica trebala znati da to i svjesni ste toga baš i nije tako. Tako da ta negativa koju vi govorite cijelo vrijeme ja mislim da ne donosi percepciji, al dobro ne ovisi sve o percepciji, ovisi to i o volji birača. Zato je sreća da vi nemate 80% glasova nego 0,8%, tako da taj vaš doprinos razvoju pravosuđa po meni nije ama, ama baš nikakav. Zahvaljujem državnom tajniku. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? …/Upadica iz klupe se ne razumije/…. Što? Onda samo sekundu, jedna obavijest prije nego što krenemo sa raspravom. Budući da se prijavilo relativno malo i klubova i pojedinačnih rasprava imat ćemo slobodne govore odnosno iznošenje stajališta odmah po završetku rasprave o ove dvije točke, tako da vas molim da obavijestite svoje kolege da budu spremni za iznošenje stajališta. Sada otvaram raspravu, prvi na redu je kolegica Orešković, zahtjev za stankom, izvolite. Evo nadovezat ću se na odgovor na repliku ministara i o mom doprinosu sustavu pravosuđa. Svim saborskim zastupnicima, ali i sveukupnoj javnosti odgovorno tvrdim da će nakon silaska HDZ-a s vlasti reforma pravosuđa morati krenuti onako kako kaže stara latinska izreka „ab ovo“ iz početka. U ove 2.g. govorila sam strahovito puno o tome otkuda treba krenuti, dakle treba krenuti od vrha, od sustava kontrole u samom pravosuđu. Isto kao što nije bilo puno zainteresiranih kada smo govorili o Zakonu o DSV-u, pa o Zakonu o DOV-u, kao krovnim institucijama koje bi trebale u pravosuđu uvoditi red tako puno zainteresiranih nema niti danas, razlog tome je što nema dovoljno znanja, nažalost i to je poraz pravne države. Dakle pravosuđe treba reformirati od temelja, od sustava obrazovanja, neprihvatljivo je da naši pravni fakulteti ne educiraju filozofski nastrojene pravnike, nedopustivo je da odvjetnička i sudska praksa ne formira već suce sa dovoljnim stupnjem integriteta, a potom je krajnje neprimjereno da imamo i pravosudnu akademiju koja ih navodno nešto dodatno educira, a onda ih za recimo sustav ulaska u državne državne odvjetnike kontrolira netko od saborskih zastupnika koji pri tom može biti stomatolog. Ja ovdje ne govorim o njihovim moralnim karakteristikama koje su često vrlo, vrlo, vrlo upitne, ali stručne, stručne u smislu da netko od saborskih zastupnika poput Hasanbegovića može u postupku ocjenjivanja kandidata utvrditi da je neki državni odvjetnik sposoban sastaviti dobar optužni akt je naprosto nakaradno osmišljen sustav. E sve to

Zahvaljujem g. predsjedavajući predsjedniče sabora, kolegice i kolege. Pa ja isto u ime Kluba HDZ-a zatražio bi stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se još dodatno malo konzultirali oko predloženih dvaju zakonskih prijedloga. Za razliku od oporbenih i populističko aktivističkih aktivnosti koje se čuje iz ovog predloženog obrazloženja stanke držim da i kao čovjek koji je 20.g. bio u praksi može dokazati da pravosuđe ipak ima svoj rep, glavu i jasnu viziju i da se svakim danom sve više i više na tom dijelu ide u boljim smjerovima. Ja se sjećam vremena od kada su bile i neadekvatne i sudnice po cijeloj Hrvatskoj i u Gradu Zagrebu kao jednom od najvećih pravosudnih koje su dijelili pa su se onda, radilo se i do izmjena novog Općinskog suda u Novom Zagrebu što se također dobro pokazalo. Pokazalo se dobro osnivanje novih specijaliziranih sudova. Društveni napredak kojeg između ostalog i Hrvatska demokratska stranka prati i donošenjem svih svojih i stranačkih aktivnosti i akata jasno ukazuje da pratimo sve zapadnoeuropske trendove i ona dobra dostignuća u pravosudnim tijelima. Naravno, ne zanemarujući teško nasljeđe koje smo imali, naslijedili sa puno problema kada je bio jednoumni sustav, a sada smo ipak u demokratskim uvjetima i mislim da se značajni doprinos pravosuđu i razvoju u pogledu zapadnoeuropske civilizacije jasno vidi uključujući i ova dva predložena zakonska prijedloga. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Imamo povredu Poslovnika, kolegica Orešković izvolite. Hvala. Povrijeđen je Članak 238. zato što je kolega Katičić da je ovdje riječ o nekim populističkim tvrdnjama što nije točno, dopustite da obrazložim. Naslov od 14. rujna kaže reagirao Vrhovni sud, predsjednik bjelovarskog suda zaposlio kćer sutkinje, oglasio se Dobronić. Naveo je kako je u sustavu komisije bila voditeljica sudske uprave koja sa završenom višom stručnom spremom nema dovoljne kvalifikacije za ocjenu kandidata. intraweb … **Jandroković, Gordan (HDZ)** Molim vas, ajde molim vas isteklo je vrijeme, ovo nije povreda Poslovnika nego replika, dobivate opomenu, izvolite sjesti i odobrit ću stanku u trajanju od 15 minuta pa nastavljamo u 10 sati i 17 minuta.